Í útboðinu var hópi fjárfesta boðið að kaupa eignir ríkisins á afslætti. Þann 10. febrúar gaf ráðherra út greinargerð um fyrirætlanir um sölu bankans þar sem m.a. eru reifuð markmið, söluaðferð og áætlað söluferli bankans. Þann 18. mars sendi fjármálaráðherra Bankasýslunni svo bréf þar sem hann fól henni að framkvæma útboð á bréfum í Íslandsbanka, með leyfi forseta, „að höfðu samráði við ráðherra um tímasetningar, skiptingu áfanga og söluaðferðir“. Yfirlýst markmið með að veita lokuðum hópi fjárfesta þennan afslátt væri að finna trausta langtímafjárfesta sem framtíðareigendur bankans. Tekin var meðvituð ákvörðun um að veita þennan afslátt og nota lokað útboð til að laða að stofnfjárfesta sem langtímaeigendur bankans. Ráðherra sem ábyrgðaraðili þessa útboðs hefði auðveldlega getað sett reglur eða ramma um það hvernig fjárfestum skyldi hleypt að en þess í stað var um að ræða nokkurs konar villta vestur þar sem fimm sölufyrirtæki tóku kvöldstund í að hringja í sína uppáhaldsfjárfesta. Niðurstaðan er afar sundurleitur listi fjárfesta þar sem einhverjir tugir einstaklinga eru að fjárfesta fyrir brot úr prósenti. Ég spyr því hæstv. fjármálaráðherra: Hvað breyttist frá því að ráðherra gaf út yfirlýst markmið um að finna stóra hæfa langtímafjárfesta? Hvers vegna sjáum við fjárfesta sem eru að kaupa brot úr prósenti í bankanum með afslætti? Og af hverju fá einstaklingar með vægast sagt vafasama fortíð úr bankahruninu að kaupa hlut í bankanum með afslætti?

sem jafngildir um 300 viðskiptadögum með hlutabréf í bankanum, fimmföld velta á markaði með hlutabréf í Íslandsbanka frá áramótum. Spurningin sem var uppi þennan dag var þessi: Hvert er rétta verðið fyrir sölu í dag á 22,5% hlut? Það er spurningin sem var uppi. Það fékkst svar við henni með ríkri þátttöku markaðsaðila, gríðarlega mikilli eftirspurn í útboðinu og svarið var að þeim markmiðum sem eru skrifuð út í lög og voru uppi hér í þinginu af þingnefndum og voru til grundvallar sem viðmið af minni hálfu gagnvart Bankasýslunni þessum markmiðum öllum mátti best ná með því að gengið væri 117. Enda sjá það allir í hendi sér að ef við hefðum sett inn í Kauphöllina 50 milljarða hlut þá hefði framboðshliðin auðvitað bara leitt til þess að verð í bankanum hefði hrunið. Þegar við skoðum samanburð við við önnur dæmi, við getum notað Arion banka hér innan lands eða önnur erlend dæmi, þá sjáum við að frávikið frá síðasta markaðsgengi var lítið í þessu tilviki. Þetta er aðeins um það sem hv. þingmaður kallar afslátt. Það var engum sérstaklega hleypt að í þessu ferli heldur var það ljóst frá upphafi að þeir sem teldust hæfir fjárfestar máttu taka þátt. Hvað er hæfur fjárfestir? Það er fjárfestir sem hefur næga reynslu og þekkingu til þess að það megi selja honum án þess að það sé gefin út útboðslýsing. Allir þeir sem gáfu sig fram, lýstu áhuga á því að taka þátt í þessu útboði, sem var opinbert af hálfu Bankasýslunnar, og uppfylltu skilyrði um að vera hæfir annars annars vegar og voru reiðubúnir að greiða verðið sem Bankasýslan á endanum lagði til og ég samþykkti, þeir fengu að taka þátt. Enginn handvalinn. Þetta var opið útboð. Forseti. Afsláttur er fyrir stóra fjárfesta, til að laða að stórri áhættusamri fjárfestingu, ekki fyrir Lyf og heilsu til að kaupa banka eða föður fjármálaráðherra. Í fyrsta útboðinu á bankanum tapaði ríkissjóður 30 milljörðum. Í seinna útboðinu mistókst að finna hæfan framtíðareiganda en það tókst að selja föður fjármálaráðherra hlut í bankanum með afslætti ásamt fjölda manns með mjög vafasama fortíð frá bankahruninu.

Þess vegna voru þessi samskipti við þingið og þess vegna m.a. lagði ég mikla áherslu á það, ef lög ekki hindruðu, að birta lista yfir þá sem fengu úthlutun í þessu útboði. Um það giltu almennar reglur. Ég vil vekja athygli á því, af því að hv. þingmaður hefur skoðanir á einstökum kaupendum og telur þá misvel til þess fallna að fara með eignarhlut í fjármálafyrirtæki, að lög kveða á um það að ef einstaklingar eða lögaðilar vilja fara með virkan eignarhlut, eins og það heitir í lögum, yfir 10%, þá þurfa þeir að fara í gegnum sérstakt nálarauga. Það gildir ekki fyrir smáa eignarhluti. Þar gilda aðrar reglur. Ég ætla að segja þetta um framhaldið: Vegna þeirrar gagnrýni sem fram hefur komið þá held ég að það sé langbest til þess að

Herra forseti. Ég hef oft gagnrýnt þær aðferðir sem þessi ríkisstjórn, og reyndar forveri hennar, kaus að fara við að vinna úr þeim gríðarlega miklu eignum sem fólust í verðmæti bankanna sem ríkið yfirtók, annars vegar Arion banka og hins vegar Íslandsbanka. Arion banka var skilað aftur, ef svo má segja, til vogunarsjóðanna en Íslandsbanki seldur að stórum hluta en þó án þess að stjórnvöld notuðu tækifærið til að gera þær grundvallarbreytingar sem eru þarfar á fjármálakerfinu á Íslandi þannig að það virki betur fyrir fyrirtæki og sérstaklega fyrir almenning í landinu. Þetta væri einstakt tækifæri til að endurmeta fjármálakerfið og byggja upp kerfi sem virkar betur, það hefur ekki verið nýtt til þess. Nú sjáum við að ýmsar spurningar hafa vaknað um einkavæðingarferli Íslandsbanka. Því spyr ég hæstv. ráðherra: Kemur til greina, að hans mati, að breyta um kúrs hvað varðar það sem eftir er af eignarhlut ríkisins í þessum banka

með hlut sem væri yfir milljón krónur að verðmæti og allur almenningur hefði aðkomu að fjármálakerfinu. Með þessu tapast þessar eignir ekki, þeim er skilað beint til hinna réttmætu eigenda, alls almennings á Íslandi. Kemur til greina í ljósi reynslunnar, að mati hæstv. ráðherra, að velta fyrir sér slíkum leiðum?

En við höfum verið að endurskrifa allt regluverk um bankana og það er gjörbreytt. Við höfum þar fylgt Evrópufordæmi og samlagað íslensku löggjöfina að því sem þar gerist. En hér er spurt um það hvort ég telji koma til greina að fara aðrar leiðir. Ég hef sagt það nú þegar, og við ræddum það reyndar fyrir þetta útboð sem nú er nýafstaðið, að ég teldi vel koma til greina og við ættum að halda því opnu að fara aftur í almennt útboð. En sú leið að afhenda Íslendingum beint eignarhlut í ríkisbanka er nokkuð sem ég hef lengi talað fyrir. Ég hef ekki náð samstöðu um það með samstarfsflokkum eða öðrum hér á þinginu til að hrinda því í framkvæmd og ég hef svo sem alveg verið sáttur við það að við færum fyrst þessa leið skráningar og við myndum losa um ríkiseignina, fá gott verðmat á bankann, sem hefur tekist frábærlega. Þetta er eign sem ríkissjóður tók yfir án endurgjalds, 95% hlutur í bankanum. Við höfum nú gert úr honum yfir 270 milljarða virði og höfum þegar selt fyrir 100 milljarða, fengið 72 milljarða í arð og eigum eftir eignarhlut, erum enn langstærsti eigandinn að bankanum, með 42,5% sem er yfir 100 milljarða virði. Í ljósi þess hversu mikið virði bankans hefur hækkað í höndum ríkisins, þó ekki væri nema bara frá almenna útboðinu þegar bankinn var metinn í kringum 150 milljarða en núna yfir 250 milljarða, þá finnst mér það vel koma til greina að við ráðstöfum hluta ávinningsins af hækkun á markaðsvirði bankans beint til Íslendinga. En við þurfum að ræða það betur og ekki er út frá því gengið í því söluferli sem þegar hefur verið samþykkt hér af Alþingi.

Ég vissi að ágreiningur væri innan ríkisstjórnarinnar um allt mögulegt en ég vissi ekki að hæstv. fjármálaráðherra hefði átt í erfiðleikum með að fá menn til að samþykkja þessa hugmynd og kosningastefnu Miðflokksins um að afhenda hlut í Íslandsbanka beint til almennings í landinu. Ég er því sáttur við svarið og ætla ekki að koma hæstv. ráðherra í nein frekari vandræði gagnvart samstarfsfólki sínu í ríkisstjórn.

og síðan má kannski segja að ég hafi ekki gert það að úrslitaatriði við stjórnarmyndun að við færum þessa leið en við höfum ekkert lokað endanlega samtalinu um söluferlið. Þó er það þannig að allar heimildir eru til staðar hér

Þeir geta ekki tryggt öryggi sjúklinga og hvað þá starfsfólks í því umhverfi sem boðið er upp á. Stöðugildum hjúkrunarfræðinga hefur fækkað um tíu og fyrir skorti tíu stöðugildi á bráðamóttöku. Ástandið er grafalvarlegt, hættulegt fyrir sjúklinga og starfsfólk. Að verða vitni að skelfilegri fæðingu fyrir 40 árum og lesa svo um að ekkert hafi breyst í dag er stórfurðulegt og algerlega óboðlegt fyrir konur sem eru að fæða og börnin þeirra í því ástandi.

spurningarnar. Hann setti þetta í fjölþætt samhengi og kristallaði þau verkefni og þann vanda, getum við kallað, sem við erum að kljást við í heilbrigðisþjónustu og

Hv. þingmaður kom inn á umræðu sem snýr að öryggi og fæðingum

sjúklinga, öryggismenningin, ekki síður starfsfólks í þessu gagnkvæma sambandi, með þessa viðkvæmu þjónustu, er sennilega það dýrmætasta sem við eigum í heilbrigðisþjónustunni.

Varðandi samningana þá hef ég lagt mig fram um það — vegna þess að ef við ætlum að takast á við allt það sem hv. þingmaður fer yfir hér þá verðum við að efla samspilið og samvinnuna í kerfinu, (Forseti hringir.) nýta sérgreinalæknana, nýta sjúkraþjálfarana í endurhæfingunni, sem er stór hluti af forvörnum.

Virðulegi forseti. Nú þarf fjármálaráðherra að sýna pólitíska forystu í þessu máli. Þjóðin er búin að missa trú á söluferlinu á Íslandsbanka. Það þarf að fara almennilega ofan í þetta ferli. Hvers vegna í ósköpunum fengu aðilar frítt spil til að selja almenningseign á afslætti til spákaupmanna, söluaðilum borgaðar himinháar þóknanir fyrir að hjálpa erlendum spákaupmönnum að skotgræða á ríkiseign? Óljóst er hvernig kaupendur voru valdir og að öllu leyti óskiljanlegt hvernig það getur samrýmst framtíðarsýn um traust og trúverðugleika bankakerfisins að hleypa að aðilum með skelfilega sögu af bankarekstri. Það er eins og hæstv. fjármálaráðherra sé á sjálfstýringu. Við ræðum hér í þinginu um fjármálaáætlun þar sem er ekkert annað en framreikningur embættismanna í ráðuneytinu. Engin pólitísk forysta. Útboð á ríkiseign er stjórnlaust. Ef hæstv. ráðherra er svona áhugalaus um þetta allt saman, um sitt hlutverk og ábyrgð og getur ekki tekið pólitíska forystu í þessu máli, þá ætti hann að huga að því að hleypa einhverjum öðrum að.

Fjármálaráðherra verður að draga þá til ábyrgðar sem stóðu á bak við spillinguna í þessu söluferli. Þjóðin þarf að vita hvað fór fram í samskiptum milli ráðherra, Bankasýslu og söluráðgjafa. Ég ítreka: Ef hæstv. ráðherra getur ekki sýnt forystu í þessu máli þá hefur hann ekkert erindi lengur í pólitík. Ég spyr hæstv. fjármálaráðherra: Hvað ætlar hann að gera? Hver mun sæta ábyrgð í þessu máli?

tekið ákvarðanir um að hefja þetta söluferli og ég sem gaf Bankasýslunni umboð, en að öllum spurningum sé svarað. Þess vegna höfum við verið í umræðu á þinginu. Þingið var haft með í ráðum. Margt af því sem

Ég spyr þá á móti: Hvers vegna kom það sjónarmið ekki fram í öllu þessu samtali sem við höfum átt hér undanfarna mánuði, ef það var svona mikilvægt? Og hvers vegna er sá sem kemur með 5 milljónir ekki jafn mikilvægur á eftirspurnarhliðinni og sá sem kemur með 50 eða 500 eða 5.000? Hvers vegna ættum við að gera þann mun? Og sjá menn ekki að ef við útilokum einkafjárfestana þá erum við að draga stórkostlega úr heildareftirspurninni sem mun augljóslega hafa áhrif á verðið. Eftir sitjum við með bankakerfi sem væri þá að uppistöðu til og mögulega á endanum eingöngu í eigu lífeyrissjóða, sem aftur eru langstærstu eigendur allra fyrirtækja á samkeppnismarkaði á Íslandi og stærstu viðskiptavinir bankanna, og það er eitthvað sem við vildum ekki. Samkeppniseftirlitið

Það er í rauninni ótrúlegt að hlusta á þessar eftiráskýringar. Opið ferli. Það var viljandi farið í lokað útboð og ekki hleypt að vegna þess að þjóðin hélt að hér væri verið að veita ákveðnum aðilum með sterkt bakland, sterka fjárhagslega getu, trúverðugleika, aðgang að bankanum. Af hverju var ekki einhverjum 5 millj. kr. fjárfestum hleypt að? Það er fullt af fólki úti í íslensku samfélagi sem hefur 5 millj. kr. og getur keypt á markaðsverði eins og allir hinir í landinu. Þetta snýst um hvar verið er að gefa peninga. Í ofanálag

til að hleypa að litlum fjárfestum með mjög sérstaka sögu af bankarekstri. Það er svo mikið af eftiráskýringum í þessu máli að það nær engri átt.

Virðulegi forseti. Ég vísa því bara til heimahúsanna að hér sé um einhverjar eftiráskýringar að ræða. Það er miklu frekar að hv. þingmaður sé hér með eftiráspeki. Hvers vegna var þetta ekki svona og hinsegin þegar málið var í opnu ferli og rætt við þingið og menn sendu mér skriflega sitt álit á því sem lagt hafði verið upp með af Bankasýslunni? Ég ætla að biðja menn um að hugleiða eitt hérna. Við höfum sett upp lagaramma utan um sölu ríkiseigna í fjármálafyrirtækjum sem tryggir armslengdarsjónarmið. Ég heyri hér í þingsal og víða annars staðar lyktina af ákalli eftir pólitískum afskiptum. Þið hefðuð átt að útiloka þennan og hinn. Þið hefðuð átt að segja: Þessi er ekki hæfur. En hæfir fjárfestar í þessu útboði voru þeir sem hægt var að bjóða til þátttöku án þess að fara með útboðslýsingu. Það er svarið og hv. þingmaður veit þetta mjög vel. Það hefði kallað á útboðslýsingu að hleypa öllum almenningi að. Við gerðum það í opnu samtali hér að fara þessa útboðsleið sem er þekkt aðferð fyrir skráð fyrirtæki. Það er verið að slá ryki í augu fólks

Virðulegur forseti. Ég nefndi það hér í gær að þegar seldur er banki í eigu þjóðar sem er skaðbrennd eftir heilt bankahrun þá sé traust algjört lykilorð. Allir hafa verið sammála um að markmiðið sé traust og heilbrigt eignarhald. Þetta hefur verið endurtekið aftur og aftur og aftur. Síðustu daga hafa verið uppi miklar efasemdir um traustið vegna þess að Bankasýslan taldi að bankaleynd ætti að ríkja um kaupendur, að regluverkið væri þannig að brenndri þjóð sem selur bankann sinn komi það hreinlega ekki við hverjir kaupa. Stjórnarformaður Bankasýslunnar fylgdi þessu svo eftir í viðtali og sagði að þetta mætti skoða í næsta útboði ef menn teldu mikilvægt að vita hver keypti hvað. Ég ætla að endurtaka orð Bankasýslunnar um þessa sölu á eign okkar allra í lokuðu útboði fyrir útvalda: Ef menn telja það mikilvægt að vita hver keypti hvað. Hvernig má það vera að þetta viðhorf sé uppi innan Bankasýslunnar að loknu lokuðu útboði? Af hverju bjó ríkisstjórnin ekki svo um hnútana í undirbúningi sölunnar að þegar Bankasýslan handvelur kaupendur þá sé það ófrávíkjanlegt skilyrði í útboðinu að þjóðin fái að vita um alla kaupendur? Fjármálaráðuneytið birti svo listann í gær, sem var mjög gott, en því miður fór það svo að birting listans í nafni gegnsæis, til að auka traust, varð til þess að traustið hvarf með gegnsæinu. Hvernig í ósköpunum komast menn að þeirri niðurstöðu að það efli traust á fjármálakerfinu og áframhaldandi sölu fjármálastofnana þegar vænn hluti handvalinna kaupenda eru persónur og leikendur úr bankahruninu? við að fyllast trausti á heilbrigðu eignarhaldi þegar dæmi eru um handvalda kaupendur sem sæta rannsókn yfirvalda eða hafa jafnvel fengið dóm? Er sátt og traust vegna þeirrar staðreyndar að stórum útgerðaraðilum, sem berjast hart og af alefli gegn því að borga sanngjarnt og eðlilegt verð fyrir að veiða fiskinn sem þjóðin á,

Í útboðinu var mikilvægt að það væru til staðar almennar gegnsæjar reglur sem tryggðu að eitt gengi yfir alla. Spurt er: Er eignarhaldið á Íslandsbanka traust og heilbrigt? Tvímælalaust, ríkið með 42,5% eignarhlut, lífeyrissjóðir, stórir alþjóðlegir og innlendir langtímafjárfestar næstir, fjöldinn allur af íslenskum almenningi og öðrum einkafjárfestum með smábrot af eigninni. Þetta er nákvæmlega það sem er æskilegt, heilbrigt og eftirsóknarvert. Það sem við hefðum helst viljað. Svo geta menn farið í þann leik hér að fara að tína út einstaka aðila, eins og maður mátti svo sem vænta af Viðreisnarþingmanni að myndi gerast. Það má ekki vera útgerðaraðili, við erum á móti útgerðaraðilum, fjandinn hafi það, ekki leyfa þeim að fjárfesta í fjármálafyrirtækjum. Við skulum bara hafa í huga hér hina almennu reglu sem er þessi: Þegar menn vilja fara með virkan eignarhlut í fjármálafyrirtæki, sem sagt 10% eða meira, þá þurfa menn að fara í gegnum nálarauga Fjármálaeftirlitsins. Þeir sem fara með smáhluti eða allt að 10% þurfa ekki að uppfylla hin sérstöku skilyrði. Þeir eru eins og allir aðrir Íslendingar, að því gefnu að þeir séu hæfir í þessu útboði eða ef þeir vilja kaupa á markaði þá geta þeir það. Maður sem situr í fangelsi

þar sem ekki er veittur neinn afsláttur af eigum ríkisins í útboði af þessu tagi. Það sjá það allir í hendi sér að það er mikill munur á þessu tvennu. Og svo koma þessir orðaleppar sem hér eru nefndir aftur og aftur til að drepa málum á dreif. Það er ekki talað um afslátt. Stjórnarformaður Bankasýslunnar talar um frávik. Þetta er frávik en ekki afsláttur, eins og niðurstaðan, þegar verið er að selja eigur þjóðarinnar, sé ekki sú sama. Eigum við ekki að ræða um orðspor? Eigum við ekki að ræða um heilbrigði og heilbrigt eignarhald? Eigum við að gera greinarmun á lokuðu útboði þar sem menn eru handvaldir og því sem gerist síðan á eftirmarkaði? Þar er ríkið búið að sleppa höndunum. Það sleppir ekki í höndunum í útboðinu sjálfu. Þessar skýringar hæstv. fjármálaráðherra sem koma fram eftir að þessi makalaust listi er birtur — þar sem meira að segja framkvæmdastjóri Síldarvinnslunnar fær að kaupa fyrir rúma milljón með fráviki eða afslætti. Eigum við ekki að spyrja spurninga um þetta? Eigum við ekki að tala um að þetta sé eðlilegt eða óeðlilegt? Er það bannað?

Það sem hv. þingmaður gerir er að hann fellur á prófinu þegar hann segir handvaldir, þegar hann segir útvaldir. Það er þar sem hann fellur á prófinu og allt sem hann segir eftir það er ómarktækt vegna þess að hér var enginn handvalinn. Það sem var ákveðið að gera var að segja: Hæfir fjárfestar geta tekið þátt. Það er sala sem stendur yfir núna. Allir sem buðu gátu fengið að vera með eftir almennum reglum, enginn handvalinn, eingöngu þeir sem gáfu tilboð komu til greina og þeir þurftu að uppfylla skilyrði um verð og að vera hæfir fjárfestar. Þannig að hvar er handvalið, hv. þingmaður? Sá sem heldur þessu fram er að reyna að gera þetta tortryggilegt (Gripið fram í.) og þess vegna segi ég: Það er langbest að Ríkisendurskoðun fari yfir framkvæmdina í heild sinni, svari spurningum t.d. um það hvort við höfum gerst sek um að handvelja við framkvæmd þessa útboðs einstaka fjárfesta.

Herra forseti. Í framhaldi af þessari umræðu þá er það hæstv. fjármálaráðherra sem fellur á prófinu. Þjóðin þarf nefnilega traust. Við þurfum að geta treyst ráðamönnum okkar og við þurfum að geta treyst bönkunum okkar. Þegar þjóðareign er seld með góðum afslætti til útvalinna fjárfesta verður það ferli einfaldlega að vera hafið yfir allan vafa. Þessum útvöldu fjárfestum þarf að vera treystandi fyrir því að eiga banka, þeir þurfa að hafa feril og þeir þurfa að hafa orðspor sem skapar traust. Þessu kynntumst við svo vel í aðdraganda hrunsins. Það er ekki hver sem er sem getur, á eða ætlar sér að reka banka til langframa. Þegar listinn var birtur í gær

af hverju þeir sem keyptu fengu að kaupa. Virðulegur forseti. Það er með miklum ólíkindum að heyra eftiráskýringar, gaslýsingar og ruglið sem vellur upp úr fjármálaráðherra um þessa sölu. Það er ágætt út af fyrir sig að segjast ætla að kalla eftir úttekt Ríkisendurskoðunar en ég tel það ekki nóg. Í ljósi þess að þingið veitir þessum ráðherra umboð sitt til að starfa í okkar þágu og selja þennan banka eins og hann gerir, í ljósi þess að þingið fer með eftirlitshlutverk gagnvart þessum ráðherra,

Við erum ekki að tala um fjárhagsendurskoðun, við erum ekki að tala um stjórnsýsluúttekt, við erum ekki að tala um framkvæmd laga eða fjárreiður staðfestra sjóða, við erum að tala um einkavæðingu, útboð, sölu á ríkiseignum. vegna styð ég það sem hv. þm. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir lagði hér fram, að við stofnum um þetta mál sérstaka rannsóknarnefnd sem er á vegum Alþingis og hefur allar þær lögboðnu heimildir sem þingið þarf að hafa til að komast til botns í málinu.

Við þurfum að fá svar við því. Hvernig í ósköpunum getum við, eftir allt sem áður skeði í bankahruninu, leyft hlutum að fara á þennan veg? Þetta er okkur til háborinnar skammar. Þessi ríkisstjórn getur ekki selt einn banka skammlaust.

að það er ekki hægt að við göngum í gegnum allt sem við höfum gengið í gegnum sem samfélag en við virðumst ekki læra neitt af því sem hefur gengið á. Ef maður skoðar bara lista yfir hrunkaupmennina í þessum banka núna;

á að það yrði skrifað inn í uppboðið frekari leiðbeiningar um hvers konar fjárfesta ætti að sækja til að kaupa í þessum banka. En það var ekki gert og þetta er niðurstaðan. Þetta er ekki bara eitthvert fyrirtæki. Það er verið að tala niður til þingheims og almennings með því að vitna til þess að þetta séu bara heilbrigð og eðlileg viðskipti,

Litlir aðilar fengu afslátt af hlut sem þeir gátu keypt á markaði eins og allir aðrir. Erlendum spákaupmönnum sem seldu sig út eftir nokkra daga í síðasta útboði var hleypt aftur inn. Það er ekki hægt að færa rök fyrir því að „flippa“ hér þjóðareign. Hver voru skilaboðin frá fjármálaráðherra til Bankasýslunnar? Var bara opinn tékki þegar kom að þóknanatekjum? Það þarf að rannsaka af hverju verið var að greiða 700 millj. kr. af skattfé

Bankasýslan er greinilega ekki starfi sínu vaxin. Það liggur bara alveg fyrir. Þeir sem keyptu fyrir eina milljón í gegnum lokað útboð fengu ávöxtun á þessa milljón á einni nóttu eins og við hin fáum af bankareikningnum okkar

Þetta var opið útboð, sagði fjármálaráðherra. Þarna er ráðherra beinlínis að villa um fyrir Alþingi. Við þurfum ekkert að leita lengra en til Bankasýslunnar sjálfrar, bara í minnisblað frá henni. Hérna er umfjöllun um þá leið sem ráðherra kaus að fara: „[Slíkt] fyrirkomulag er ekki að fullu í anda meginregla laga nr. 155/2012, um opið söluferli og gagnsæi. Þannig njóta ákveðnir fjárfestar betri réttinda en aðrir ásamt því að almenningur getur ekki tekið beinan þátt og þar með ekki tryggt fullt jafnræði bjóðenda.“ Þetta segir Bankasýslan. En hingað kemur hæstv. fjármálaráðherra, nýbúinn að selja pabba sínum ríkiseign, nýbúinn að selja viðskiptafélögum sínum frá útrásarárunum eignir almennings, nýbúinn að selja fólki með dóma fyrir efnahagsbrot á bakinu, nýbúinn að selja sakborningi í umfangsmiklu mútubrotamáli eignir almennings, og segir okkur að svart sé hvítt og hvítt sé svart og þessum þvættingi eigum við bara að sitja undir. Heldur hann að við séum öll bara einhverjir hálfvitar? Eða veit hann bara að hann er vel valdaður af þingmönnum Framsóknarflokksins, Vinstri grænna og auðvitað Sjálfstæðisflokksins, sem leyfa honum að komast upp með þetta?

Herra forseti. Ég vil taka undir þá tillögu sem hér hefur komið fram um að rannsaka þetta mál. Við hér inni verðum að fá skýr svör við því hvers vegna þessir sjóðir og þessir einstaklingar fengu að kaupa hluti á afslætti í bankanum í lokuðu útboði. Hvers vegna þetta fólk? Einhverjir þeirra hafa sannarlega reynslu af bankarekstri líkt og sárar minningar almennings eru um. Hvernig var sú reynsla metin? Forseti. Mín reynsla er sú að þegar eitthvað lítur út eins og spilling, sem lyktar eins og spilling, þá er það líklegast spilling.

Við erum hins vegar að vísa í orð sem margítrekað hafa verið nefnd í söluferlinu; það er traust, traust almennings, það er talað um hugtakið orðspor, það er verið að veita afslátt eða frávik og allt þetta setur okkur þær skorður og setur okkur í þá stöðu að við verðum auðvitað að leggja mat á þá sem kaupa þegar listinn er loksins birtur eftir mikla eftirgangssemi, að sjálfsögðu. Það er bara það sem við erum að tala um. Það er auðvitað þannig, eins og komið hefur fram og við verðum að fá að hnykkja á því, að það var talað um að verið væri að selja til aðila stóra hluti í bankanum. Það að þó nokkuð margir einstaklingar eru að kaupa fyrir milljón, tvær, þrjár, fjórar, fimm, rímar ekki við þá mynd sem dregin var upp í aðdraganda sölunnar. Þar með hverfur auðvitað hringir.) að eðlilega hafi verið staðið að þessu og að það sé bara eitthvað óeðlilegt að spyrja spurninga og þá hljóti menn (Forseti hringir.) að vera með einhverja lista og nöfn yfir þá sem ekki mega kaupa. Við erum bara einfaldlega að máta þennan lista við þær forsendur sem gefnar voru í upphafi sölunnar, aðdraganda hennar og núna eftirmálann.

Ég tel það vera helbert bull. Það var einfaldlega verið að tékka í box. Það var lágmarksaðkoma þingsins að þessu máli, svo mikil lágmarksaðkoma að framkvæmdarvaldið heimtaði að fá niðurstöðu þingsins sem fyrst.